Nóg er nóttin, sagði draugurinn. Við höfum nógan tíma til að vinna þau verk sem við viljum. Ég segi aftur að afdrif þessa máls í fyrra

þeirra aðgerða var aflað í nokkrum fjáraukalögum innan ársins í fyrra og í fjárlögum ársins í ár. Í þeim aðgerðum sem síðast voru kynntar var verið að framlengja og innleiða á annan tug efnahagsaðgerða til að mæta afleiðingum faraldursins. Að mestu leyti er um að ræða aðgerðir og tillögur sem tengjast afgreiðslu annarra lagafrumvarpa og/eða reglugerðarbreytingum og meiri hlutinn setur fram töflu með málsnúmerum frumvarpa til frekari glöggvunar. Nær allar útgjaldatillögur frumvarpsins skýrast af tilefnum sem rekja má til heimsfaraldursins og ætlað er að mæta efnahagslegum og samfélagslegum afleiðingum hans.

Við bætast 570 millj. kr. sem má rekja til afleiðinga faraldursins og loks er gert ráð fyrir 1 milljarðs kr. framlagi vegna hækkunar á daggjöldum hjúkrunarheimila á árinu. Af einstökum tillögum munar mest um 4,4 milljarða kr. framlag vegna ráðningarstyrkja, en fyrirtæki eiga þess nú kost að fá styrk með endurráðningu starfsmanns í skertu starfshlutfalli. Næstmest vegur 4,3 milljarða kr. framlag

Ákvörðun sem tekin var í fyrra um svokallaða ferðagjöf er endurnýjuð á þessu ári og lögð til 750 millj. kr. heimild í því skyni. Aðrar tillögur frumvarpsins vega minna og vísast til greinargerðar frumvarpsins til skýringar á þeim.

í þeim tilgangi að hægt verði að mæta óvissu og fjármögnun óvæntra útgjalda vegna Covid-19 auk þess sem mæta þarf útgjöldum vegna útfærslu launabóta vegna breytinga á vaktavinnufyrirkomulagi í kjölfar styttingar vinnuvikunnar. Í nefndarálitinu er vinna nefndarinnar rakin og tíminn nýttur til að rýna betur og kalla eftir skýringum og rökstuðningi umfram það sem fram kemur í ítarlegri greinargerð með frumvarpinu.

og fyrri helmingi ársins 2020. Í skýrslunni kom fram að mörg heimilanna hafa verið rekin með halla undanfarin ár. Árið 2019 var samanlagður halli þeirra sem voru rekin með tapi rétt tæpur milljarður kr. Ákveðið vanmat kemur þó fram í þeim tölum þar sem framlög sveitarfélaga eru talin til tekna heimilanna auk daggjalda frá ríkissjóði.

og greiningu á skýrslu um hjúkrunarheimilin. Sérstaklega vantar upp á að fyrir liggi fullnægjandi greining á mismunandi kostnaði á milli heimila. Heilbrigðisráðuneytið hefur upplýst nefndina um nokkra þætti sem þarf að vinna betur, eins og um færslu kostnaðar vegna húsnæðis og hvernig hann fellur að daggjaldagrunninum. Meðal þess sem fram kemur í skýrslunni er að lyfja- og hjálpartækjakostnaður heimilanna hefur hækkað um 28% á þremur árum sem er langt umfram verðlag en meiri hlutinn fjallaði sérstaklega um fyrirkomulag á greiðslum vegna hjálpartækja og lyfja í nefndaráliti sínu um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021. Heilbrigðisráðuneytið hefur upplýst fjárlaganefnd um vinnu í framhaldi af því. Koma þarf í betra horf skilgreiningum á því hvaða hjálpartæki eigi að vera búnaður heimilanna og hvaða hjálpartæki fylgi heimilisfólki. Á örfáum árum hefur meðhöndlun heimilismanna orðið þyngri og mikilvægt að geta fylgt því eftir með meiri sérhæfingu í umönnun. Á undanförnum þremur árum hefur meiri hlutinn í tvígang hækkað framlög til heimilanna við 2. umr. fjárlaga, samtals um 577 millj. kr., og byggðist hækkunin á útreikningum um hækkun hjúkrunarþyngdar. Sjónarmið meiri hlutans er að þátttaka í lyfjakostnaði einstaklinga eigi að vera innan almenna lyfjaniðurgreiðslukerfisins. Slíkt gerir rekstur hjúkrunarheimila gegnsærri og jafnar stöðu þeirra. Slíkt er einnig réttlætismál gagnvart einstaklingum sem þurfa á mismunandi lyfjum að halda. Meiri hlutinn gerir tillögu um 300 millj. kr. fjárveitingu í sjóð hjá Sjúkratryggingum Íslands, en í þann sjóð geta rekstraraðilar hjúkrunarrýma sótt viðbótarfjármagn ef þjónusta við einstaka heimilismenn er tímabundið eða varanlega verulega umfram hefðbundið framlag samkvæmt mati á hjúkrunarþyngd. Í nokkrum tilfellum geta heimilismenn kallað á mikla og dýra mönnun, dýr lyf eða sérstök hjálpartæki, og flokkast þeir þá sem svokallaðir útlagar hvað varðar kostnað, sem verður umtalsvert meiri en daggjöldin standa undir. lagt til að rekstraraðilar hjúkrunarrýma geti sótt um viðbótargreiðslur vegna hjálpartækja og lyfja og sérstakrar umönnunar heimilismanna með miklar hjúkrunarþarfir, vegna áranna 2019, 2020 og 2021, þ.e. það ár sem rekstrarsamningur var ekki í gildi og þau tvö ár sem núgildandi samningur Lagt er til að heilbrigðisráðuneytið setji nánari reglur um skiptingu framlagsins og Sjúkratryggingar Íslands sjái um framkvæmd þeirra. Meiri hlutinn telur að með þessari aðgerð megi til viðbótar við tillögu í frumvarpinu bæta nokkuð rekstur heimilanna.

Meiri hlutinn bendir á að til viðbótar koma um 800 millj. kr. launabætur sem er ætlað að bæta kostnað heimilanna vegna breytinga á vaktavinnufyrirkomulagi til að uppfylla ákvæði kjarasamninga um styttingu vinnuvikunnar. Á heilu ári er sú fjárveiting áætluð um 1,2 milljarðar kr. Viðbótarfjárveitingin og launabæturnar koma til hækkunar á daggjöldum stofnana og verður hækkunin að meðaltali um 4%. Framlög undanfarinna ára og skipting þeirra í rekstur og fjárfestingu er sett fram í sérstakri töflu til frekari glöggvunar. Meiri hlutinn bendir á að það kann að koma til þess að endurmeta þurfi framlögin að nýju þegar greiningarvinnu í kjölfar skýrslunnar er lokið af hálfu ráðuneyta en í því sambandi ber að hafa í huga að á síðastliðnum árum hefur verið gert stórátak í fjölgun heimila og aukningu fjármuna til rekstrar. Leita þarf enn frekari kosta í þjónustu við aldraða en fyrst og fremst þarf að koma rekstri hjúkrunarheimila sem þegar eru í rekstri í viðunandi horf. Í tengslum við vinnu málsins var farið yfir málefni Landspítalans og mættu fulltrúar spítalans á fund nefndarinnar og gerðu ítarlega grein fyrir niðurstöðu síðasta árs og afkomuspá þessa árs. Í stuttu máli má segja að reksturinn sé í jafnvægi en það er sagt með tilliti til nokkurra kostnaðarþátta og frávika sem þarf að yfirfara betur í samtölum stjórnenda og ráðuneyta, m.a. kostnaðar vegna faraldursins og kostnaðar vegna kjarasamninga. Í samræmi við samkomulag milli ráðuneyta heilbrigðismála og fjármála er miðað við að spítalinn verði rekinn innan fjárheimilda í þrjú ár. Gangi það eftir er ætlunin að leggja til við fjárlaganefnd og Alþingi að fella niður eldri uppsafnaðan halla. Meiri hlutinn bendir á mikilvægi þess að uppsafnaður halli hamli ekki starfseminni og leggur áherslu á að ráðuneytið tryggi aukið gagnsæi þegar kemur að mati á kostnaðaráhrifum kjarasamninga þannig að ekki komi stöðugt til ágreinings um kostnaðarmat þeirra. Aðstæður í þjóðfélaginu kalla fram breytingar og fólk missir atvinnu og leitar í auknum mæli í nám sem er mikilvægt. Ráðherra menntamála og ríkisstjórnin hafa lagt áherslu á að mæta þeirri fjölgun og taka á móti öllum sem sækja í skólana. hlutinn hefur kallað eftir upplýsingum um þá þróun og áætlaðan nemendafjölda og lagt mat á fyrirliggjandi framlög fjárlaga. Ljóst er að óvissa um þróun nemendafjölda í háskólunum er mikil, ekki síst í ljósi breytinga á atvinnuleysi. Umsóknarfrestur fyrir komandi skólaár er ekki liðinn en reynsla undanfarinna ára sýnir að margir bíða fram á síðustu stundu með að skrá sig til náms. Áreiðanlegra mat fæst þegar kallað verður eftir nýjum tölum þegar umsóknarfresti er lokið og nemendur hafa greitt skráningargjöld í ágúst. Engu að síður benda skráningar til að hækka þurfi fjárveitingar til háskóla til að fullfjármagna nemendafjöldann miðað við reiknilíkan um kennslukostnað. Samþykkt var 2,7 milljarða kr. framlag á fjárlögum til að fjármagna átaksverkefnið Nám er tækifæri þar sem atvinnuleitendum er veitt tækifæri til þátttöku í námsúrræðum, bæði á framhalds- og háskólastigi. Áætlanir um þátttöku hafa ekki gengið sem skyldi miðað við þátttöku á vormisseri.

Við endurmat á tillögunni hefur komið í ljós vanmat. Skýrist það af því að við útreikninga á kostnaði var gert ráð fyrir að meðalbótahlutfall þessa hóps atvinnuleitenda væri það sama og þegar tekið er mið af öllum sem voru án atvinnu á árinu 2020 eða um 72%. Við nánari eftirgrennslan reyndist bótahlutfallið hins vegar hærra eða 92%. Það eykur áætlaðan kostnað aðgerðarinnar þar sem styrkurinn er greiddur í hlutfalli við bótarétt hvers og eins.

nefndarinnar. Útgjaldaheimildin hækkar með þessari breytingu um 90 millj. kr. Meiri hlutinn kynnti sér sérstaklega stöðu og fjármögnun verkefnis um styttingu vinnuvikunnar og gerir sérstaklega grein fyrir áhrifum þess á helstu stofnanir.

Í frumvarpinu er það skráð sem rekstrarframlög en nú er því breytt í rekstrartilfærslu í samræmi við eðli útgjaldanna. Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar hafa verið hér og ég fór yfir og gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali. Undir þetta nefndarálit rita eftirtaldir hv. þingmenn: Willum Þór Þórsson, Haraldur Benediktsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Páll Magnússon og Steinunn Þóra Árnadóttir.

óttist það ekki líka, að þetta gæti farið að bitna illilega á þeim sem

Hvort þetta sé nóg eða hvort þetta mæti öllum hallanum — nei, það gerir það ekki og mér fannst hv. þingmaður í raun og veru draga fram þann vanda eða þær skorður sem

því að daggjöldin fara á öll hjúkrunarheimilin og það er svolítið misjafn kostnaður þar á milli. Hér er verið að leggja til milljarð og ég minni á að

sem endaði með því að við erum að setja 300 milljónir aukalega í sérstakan sjóð sem við teljum að geti komið að góðum notum fyrir hjúkrunarheimilin með tilliti til aukinnar hjúkrunarþyngdar. Og það er ákveðið samhengi þar á milli.

það er rétt,

Herra forseti. Þó að það sé að birta til á vinnumarkaði nú um stundir þá eru samt sem áður um 20.000 manns atvinnulausir samkvæmt síðustu tölum Vinnumálastofnunar. Við gerum auðvitað ráð fyrir að þessi tala fari niður í sumar en samt sem áður gera spár ráð fyrir að hér verði 6–7% atvinnuleysi 2023 og 5% atvinnuleysi 2026.

en ríkisstjórnin og Samtök atvinnulífsins hafa verið á móti þeirri aðgerð. Nú er það svo að um 110 manns á mánuði detta út úr kerfinu

mun því svo hundruðum skiptir þurfa að leita á náðir félagsþjónustu sveitarfélaganna og til hjálparstofnana eftir mat. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort honum finnist það ásættanlegt að beina fólki í sárafátækt í þessari efnahagslægð og spyr hvort hann geti ekki hugsað sér að greiða atkvæði breytingartillögu Samfylkingarinnar um að lengja atvinnuleysistímabilið um sex mánuði.

fórum til baka í 30 mánuði. Ég segi að ég sé hugsi vegna þess að framan af tímabilinu var

þá er ég ekki svo viss um það. Ég er þvert á móti kannski kominn á þá skoðun að það sé skynsamlegra að vera með virkniúrræði.

tímabilið og við höfum komið með barnabótaauka og við höfum hækkað bæturnar og slík úrræði. Í lengstu lög eigum við að leggja áherslu á virkniúrræði.

ef við lengjum atvinnuleysistímabilið, höldum fólkinu, sem er langtímaatvinnulaust, lengur inni í kerfinu, með virkniúrræðum sem fylgja þegar þú ert

alltaf hagur allra og samfélagsins alls og þeirra sem um ræðir að skapa virkniúrræði frekar en að lengja tímabil og lengja í ólinni. Það tapa allir á því. Við þurfum hins vegar að fylgjast vel með og þetta er vel skráð. Það er miklu skynsamlegra að leggja aukið fé í aukna styrki með vinnu og aukin úrræði til að koma fólki í virkni og hjálpa fólki að hjálpa sér sjálfu í virkni.

lögum um póstþjónustu og lögum um Byggðastofnun sem er gott og gilt efni. Það færir okkur frá því að viðhafa svonefnda alþjónustu í póstþjónustu, þ.e. eitt verð, eitt land, sama verð fyrir póstþjónustu um allt land.

ef meiningin er ekki sú að þetta eigi hreinlega að vera enn meira íþyngjandi fyrir landsbyggðina og rýra lífskjörin á landsbyggðinni sem eru þó

Þetta snýr að frumvarpi sem verið hefur til meðferðar í umhverfis- og samgöngunefnd og ég hef aðeins reynt að fylgjast með því.

í fjáraukalögum til að stíga út úr þessu kerfi? Það er ljóst að við komumst ekki lengra að óbreyttu og við verðum að finna nýjar leiðir. Við verðum að finna bestu leiðirnar. Þær eru til. Við höldum ekki svona áfram. Við erum búin að lenda í þessum vanda, þessari umræðu, ár eftir ár og jafnvel í áratugi. Eru engir peningar lagðir til hliðar til þess að við getum farið að undirbúa að komast út úr þessum vítahring

settum við 10 milljarða inn í kerfið, í reksturinn. Nú er ég bara að draga fram umfangið. Á kjörtímabilinu hafa framlögin aukist um 42%

að hugsa í lausnum. Við verðum að hugsa til fjölbreyttari búsetuforma, aukins stuðnings við aldraða vegna þess að svona mun kerfið ekki geta gengið áfram og það þekkir hv. þingmaður best.

Áhrif kreppunnar í kjölfar Covid-19 faraldursins bitna harðast á þeim sem missa vinnuna og fjölskyldum þeirra. Grunnatvinnuleysisbætur eru langt undir lágmarkslaunum og standa nú í um 88% af lágmarkstekjutryggingu. Líkt og bent er á í skýrslu Alþýðusambands Íslands um íslenskan vinnumarkað 2021 er tekjufall atvinnuleitenda verulegt eða að jafnaði um 37% á fyrstu mánuðum atvinnuleysis. Byrðar samdráttarins dreifast á minni og viðkvæmari hóp en í öðrum íslenskum kreppum, þ.e. fyrst og fremst við atvinnumissi og tekjufall atvinnulausra en síður vegna verðbólgu og almennrar lækkunar launa. Ungt fólk verður fyrir langvarandi neikvæðum tekjuáhrifum af erfiðu atvinnuástandi á meðan langtímaatvinnulausir eru í hættu á að gefast upp á atvinnuleit og hverfa af vinnumarkaði. Samfélagslegur kostnaður langtímaatvinnuleysis er mikill og getur haft veruleg neikvæð áhrif á heilsufar atvinnuleitenda og velferð barna þeirra. Atvinnumissir er alvarlegra mál í kreppu en í góðæri. Fjöldi fólks missir vinnuna á sama tíma. Störfum fækkar og því er erfiðara að finna aðra vinnu og líkur á langtímaatvinnuleysi aukast. Slæmar félagslegar og heilsufarslegar aukaverkanir langtímaatvinnuleysis eru þekktar. Þær eru kostnaðarsamar fyrir fjölskyldur og samfélagið. Mikilvægt er að atvinnuleitendur finni starf þar sem menntun þeirra og reynsla nýtist sem best. Að öðrum kosti er hætta á að verðmæt menntun og sérhæfing glatist. Sú alvarlega staða hefur skapast á íslenskum vinnumarkaði að skeytasendingar ganga á milli aðila um ástandið og upplýsingaóreiða er mikil um stöðu mála. Samtök atvinnurekenda og forsvarsmenn ferðaþjónustunnar halda því fram að atvinnulaust fólk neiti störfum í stórum stíl og vilji frekar vera í sumarfríi á atvinnuleysisbótum. Alþýðusambandið heldur því fram að sum fyrirtæki bjóði of lág laun til að nýta sér neyð fólks og einhver þeirra hafi beinlínis sagt upp fólki og ráðið starfsmenn í staðinn á ráðningarstyrk ríkisstjórnarinnar. Vinnumálastofnun heldur því fram að svik í kerfinu af hálfu atvinnuleitenda séu mjög óalgeng. Það er afar mikilvægt að allir aðilar leggi sig fram um að safna áreiðanlegum gögnum um raunverulega stöðu á viðkvæmum hluta vinnumarkaðarins. Sýna þarf fólki sem hefur verið atvinnulaust virðingu og koma ekki fram við fólk eins og vöru á lager sem hægt er að grípa til þegar hentar og meðhöndla að vild. Það verður að grípa til aðgerða til að verja langtímaatvinnulausa. Grundvallaratriði í því sambandi er að lengja atvinnuleysistímabilið um a.m.k. sex mánuði. Samfylkingin hefur ítrekað lagt fram tillögur um lengra atvinnuleysistímabil, allt frá því að ljóst varð að afleiðingar faraldursins yrðu umtalsverðar og vörðu lengur en svo að lögbundið atvinnuleysistímabil dygði. Stjórnarflokkarnir hafa jafn oft fellt þær tillögur. Fyrir faraldurinn, í byrjun árs 2020, voru um 10.000 manns atvinnulausir og þar af höfðu 1.800 verið atvinnulausir í meira en 12 mánuði. Þá þegar hefðu viðvörunarbjöllur átt að fara að hringja um að staðan á vinnumarkaði væri þung og leita þyrfti ástæðna og lausna. Aðilar vinnumarkaðarins voru sammála um það eftir bankahrunið að leggjast á árarnar með ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, m.a. um að lengja atvinnuleysistímabilið

Samfylkingin gerir nú lokatilraun á þessu kjörtímabili til að breyta þessu og leggur til að með samþykkt breytingartillögu við fjáraukalagafrumvarpið verði mögulegt að lengja tímabil atvinnuleysisbóta um sex mánuði.

Ég vil skjóta því inn, forseti, að skattalækkanir sem urðu í kjölfar breytinga á skattgrunni fjármagnstekjuskatts sem þau efnuðustu greiða hér á Íslandi, það tekjutap

Það er því raunveruleg hætta á að hér á landi verði til lengri tíma meira atvinnuleysi en þekkst hefur á undanförnum árum. Við því verður að bregðast með endurskoðun laga um atvinnuleysistryggingar og með því að huga að réttindum launafólks á breyttum vinnumarkaði. Réttinda- og velferðarkerfi vinnumarkaðar hvílir á því að um hefðbundin föst ráðningarsambönd sé að ræða á milli starfsmanna og atvinnurekanda. Slík réttindi eiga víða undir högg að sækja þar sem launafólki er ýtt í hlutastörf, ótrygga vinnu og svokallaða launamannaverktöku á lágum launum. Slíkt er fremur boðið ungu fólki og fólki af erlendum uppruna og er í ástandinu í dag að færast í aukana. Áhrif þessa á afkomuöryggi yfir ævina eru gríðarleg og hefur þetta neikvæð áhrif á réttindasöfnun, lífeyrisréttindi, atvinnuleysistryggingar, veikinda- og sjúkraréttindi og rétt til fæðingarorlofs.

Þegar störfum fækkar í þúsundatali í heimsfaraldri, sem veldur miklum erfiðleikum í stærstu atvinnugrein þjóðarinnar, eru slíkar fullyrðingar augljóslega rangar og það verða engin ný störf til með því að skapa neyð á heimilum þeirra sem missa vinnu við þær aðstæður. Auk þess sýna rannsóknir að atvinnuleysi er ekki meira í löndum sem búa við öflugar atvinnuleysistryggingar. Atvinnuþátttaka á Íslandi hefur verið mikil í eðlilegu árferði, jafnvel þó að atvinnuleysisbætur hafi verið nær lágmarkslaunum en nú er. Samfylkingin hefur ítrekað lagt til að atvinnuleysisbætur hækki í 95% af lágmarkstekjutryggingu. Slík breytingartillaga er einnig lögð til að þessu sinni

Forseti. Ríkisstjórnin hefur samþykkt fern fjárlög þar sem rekstur hjúkrunarheimila er vanfjármagnaður. Sveitarfélögin hafa lengi lýst yfir áhyggjum af þessari stöðu og Samfylkingin ítrekað lagt fram tillögur til breytinga á fjárlögum sem allar hafa verið felldar. Ríkinu ber þó að standa undir kostnaði af starfsemi hjúkrunarheimila en mörg hjúkrunarheimili landsins eru rekin af sveitarfélögum með samningi við Sjúkratryggingar Íslands. Afleiðing þessarar skortstefnu ríkisstjórnar síðustu ára er að sveitarfélög hafa þurft að greiða milljarða króna til að tryggja öldruðum mannsæmandi þjónustu í heimabyggð,

Í nýrri skýrslu um rekstrarkostnað hjúkrunarheimila sést að fjárveitingar ríkisins duga ekki til reksturs hjúkrunarheimila. Þessi skortstefna stjórnvalda getur bitnað á þjónustu við fólk.

Taprekstur flestra hjúkrunarheimila hefur verið viðvarandi og þá skiptir engu hver það er sem rekur heimilið. Hvorki einkaaðilar né sveitarfélög komast frá þessu fjárhagslega ósködduð. Ekkert hjúkrunarheimili nær lágmarksviðmiði landlæknis varðandi umönnunarklukkustundir og fæst ná þau viðmiði landlæknis varðandi lágmarkshlutfall hjúkrunarfræðinga eða annars faglærðs starfsfólks.

fjölgaði sérstaklega í elsta hópnum, 90 ára og eldri, en fækkun var í næstelsta hópnum. Á það var bent að þetta hefði áhrif á hjúkrunarþyngd sem hefði aftur áhrif á rekstrarkostnað á hvert rými. Fulltrúar Fulltrúar stjórnvalda hafa oft bent á að fjárveitingavaldið sé hjá Alþingi en þá verður að hafa í huga að ríkisstjórnarflokkarnir eru með meiri hluta á Alþingi og leggja línurnar um fjármagn til málaflokksins og fella tillögur minni hluta um að gera betur. Þá ákveður framkvæmdarvaldið í framhaldinu hvernig ráðstafa skuli fjármagninu og hversu mörg rými séu fyrir hendi fyrir umrædda fjárhæð. Er það gert í samráði við Sjúkratryggingar sem annast samninga fyrir hönd ríkisins. Minni hlutinn telur það augljóst að það að bæta einungis 1 milljarði í þennan málaflokk muni á engan hátt snúa við þeim rekstrarvanda sem hjúkrunarheimilin eru í. Þar þarf meira að koma til og hvetur minni hlutinn til endurskoðunar samninga um rekstur heimilanna sem tryggir góða þjónustu við þá sem þar búa. Herra forseti. Það er ólíðandi að mati Samfylkingarinnar að sú staða sem uppi er núna á bráðamóttöku Landspítalans komi reglulega upp vegna skorts á legurými og manneklu á bráðamóttöku. Staðan er ekki ný af nálinni. Í lok árs 2019 var uppi álíka staða og þá var ráðist í úttekt og átakshópur skipaður. Sænskir sérfræðingar komu að þeirri úttekt og lögðu fram ábendingar og leiðir til úrbóta. Ljóst er að það verður að bregðast við vandanum sem er í aðalatriðum tvenns konar. Annars vegar er það mönnunarvandi. Það vantar fyrst og fremst hjúkrunarfræðinga sem hafa menntað sig til starfa en kosið að stunda önnur störf vegna áralangrar kjarabaráttu og álags sem stjórnvöld bera ábyrgð á. Einnig er skortur á læknum og sjúkraliðum. Það vantar fjármagn til að ráða til starfa fleira fólk og á því bera stjórnvöld líka ábyrgð. Heilbrigðiskerfið hefur á vakt Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn undanfarin átta verið vanfjármagnað og áætlanir eru um að svo verði áfram. Landlæknir sagði í fréttum á dögunum að staðan hefði aldrei verið jafn slæm og nú á bráðadeild Landspítalans. Um 500 vaktir hjúkrunarfræðinga á deildinni í sumar eru ómannaðar.

að hlutfall sjúklinga á Landspítalanum sem bíða eftir hjúkrunarrýmum eða öðrum úrræðum hafi aldrei verið hærra. Það að fjölga úrræðum fyrir aldraða til að losa um legurými á spítalanum er mikilvægasta aðgerðin sem hægt er að ráðast í til að laga stöðuna sem upp er komin og leysa hana til frambúðar. Félag bráðalækna sendi frá sér yfirlýsingu þar sem því er lýst að öryggi sjúklinga sé í hættu við núverandi aðstæður. Í yfirlýsingunni segir, með leyfi forseta: „Komi til alvarlegra atvika á bráðadeild sem rekja má til manneklu, ófullnægjandi starfsaðstöðu eða annarra tengdra þátta, vísum við allri ábyrgð á þeim atvikum til forstjóra Landspítala, Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra sem æðsta yfirmanns heilbrigðismála,

á næsta ári, þ.e. í ár. Einnig kom fram að stefnt væri á að bjóða út húsnæði og rekstur nýrra rýma sem fyrst eftir áramót og gert væri ráð fyrir að Sjúkratryggingar Íslands auglýstu eftir húsnæði og rekstraraðilum fyrir ný hjúkrunarrými í samræmi við lög um opinber innkaup fljótlega eftir áramót. Útboð varðandi þessa starfsemi fór fram í febrúar og mars og enn hefur ekkert frést af því máli. Að mati minni hlutans er óboðlegt að stjórnvöld hreyfi sig ekki hraðar og leggi sig ekki betur fram í þessu máli

Til að ráðast að rót vandans og ná varanlegum árangri í þessum málaflokki er mikilvægt að samstaða náist um slíka stefnu þar sem lögð er áhersla á að stórefla heimaþjónustu, heimahjúkrun og dagdvalir fyrir eldra fólk. Það þarf að gera markvisst fram til ársins 2030 og um leið leggja áherslu á notendamiðaða aðstoð sem byggist á samhæfingu heilsteyptra þjónustukerfa og trausti en ekki á steinsteypu og umgjörð sem skírskotar til fortíðar og samfélags sem heyrir sögunni til. Herra forseti. Nú hef ég farið yfir nefndarálit fulltrúa Samfylkingarinnar í fjárlaganefnd og gert grein fyrir þeim breytingartillögum sem lagðar eru til. Sannarlega hefði verið hægt að tína til fleiri breytingartillögur til þess að bæta í götin sem fjárlög fyrir árið 2021 skildu eftir en við veljum að velja tvær mikilvægar tillögur til að koma til móts við fólk sem er í miklum vanda í heimsfaraldri, til að létta undir með fólki sem hefur þurft að bera þyngstu byrðarnar á meðan stærsti hópurinn, og sem betur fer flestir á Íslandi, hefur ekki orðið fyrir slíku tekjutapi. Því er grundvallaratriði að lengja atvinnuleysistímabilið í það minnsta um sex mánuði og hækka atvinnuleysisbætur sem greiddar eru út mánaðarlega. Nú standa þær í 307.430

Lágmarkstekjutryggingin er 351.000 kr. og þetta myndi þá gera rétt rúmar 333.000 kr. á mánuði sem aðeins myndi bæta stöðuna. Það skiptir máli fyrir fólk, sem þarf að standa við skuldbindingar varðandi húsnæði, fæði og klæði og uppeldi barna, að fá 26.000 kr. rúmar á mánuði til viðbótar.

á stöðu fólksins sem hefur þurft að bera þessar byrðar í heimsfaraldri. Skilningsleysið er skammarlegt,

Það er eiginlega alveg með ólíkindum að við skulum geta sett þannig lög á að að við skulum geta sett þannig lög á að einhver eigi að fá lágmarksellilífeyri, en að það eigi ekki að vera raunin, heldur 10% lægri en lágmarksellilífeyrir

fjármálaáætlun, varðandi þessar skerðingar, þessar ótrúlegu skerðingar í þessu kerfi, að við skulum geta leyft okkur að vera með kerfi þar sem við getum skert frá 75% upp í 100%,

En því miður eru bara settir plástrar á það eins og er með flest hérna í þessu kerfi.

framfærslu sem fólk getur lifað á með reisn og sérstaklega þegar um er að ræða fjölskyldufólk með börn. Við erum í skrýtinni stöðu

var ríkisstjórnin að kynna alls konar aðgerðir tiltölulega stuttu eftir að við vorum búin að klára fjárlög. Þá komu alls konar nýjar hugmyndir um hvernig ætti að glíma við hin og þessi fyrirsjáanlegu vandamál.

góð notkun á almannafé eða ekki. Ríkisstjórnin má ekki leggja til aðgerðir án þess að sýna svart á hvítu hvort það sé góð notkun á almannafé eða ekki

engar sviðsmyndagreiningar á því af hverju þetta er betri lausn en einhver önnur, hvaða aðrir möguleikar voru í boði, ekkert svoleiðis. Það er ekki einu sinni hægt að spyrja

er ekki gott og ekki samkvæmt þeim lögum sem við erum að reyna að starfa eftir. Alþingi setur lög og nýleg lög um opinber fjármál, lög um hvernig við meðhöndlum almannafé, er sett fram fyrir stjórnsýsluna, fyrir faglega stjórnsýslu, að vinna faglega að þeim aðgerðum sem á að grípa til með almannafé til að sporna við einhverjum vandamálum sem við búum við í samfélaginu. Vandamál núna er eins og á húsnæðismarkaði, það er skortur þar. Það er á vinnumarkaði, það er mikið atvinnuleysi. Þá viljum við sjá hugmyndir um hvernig hægt er að leysa þann vanda.

sem á þetta samfélag. Við þurfum að standa skil gagnvart fólki hérna úti. Stjórnsýslan þarf að standa skil gagnvart okkur til þess að við getum staðið skil gagnvart almenningi. Þegar stjórnsýslan gerir það ekki getum við ekki gert það heldur.

skulum sleppa ýmsum öðrum lýsingum á því og segja sem einfaldast að hér inni er ekki endilega einhver hópur af sérfræðingum sem eru mjög klárir og klárir í öllum málaflokkum, það er bara ekki hægt.

og til þess að framfylgja ákveðinni stefnu og markmiðum sem stjórnvöld setja. Stjórnsýslan velur ekki Stjórnsýslan velur ekki lausnir. Það er pólitíkin sem velur lausnir. Lýðræðið velur hugmyndirnar, stjórnsýslan sér um að greina og meta hugmyndirnar og pólitíkin velur hugmyndirnar.

þar er um ýmislegt að velja. Þar eru nýsköpunarmálin sem við fjölluðum um hér fyrir rúmu ári síðan og eru augljóslega glötuð tækifæri á þessu ári sem við höfum verið í Covid. Það voru glötuð tækifæri síðasta sumar sem hefði þýtt aðra stöðu á vinnumarkaði í dag en er núna. Alveg bókað mál. Hversu mikið? Ekki hugmynd, af því að það eru engar greiningar um það, það voru engar áætlanir um það. Ekkert. Það er ekki fyrr en núna eftir áramót sem við förum að sjá einhverjar alvöru vinnumarkaðsaðgerðir frá ríkisstjórninni aðrar en þær að halda öllu í horfinu, láta alla bíða.

þetta sé alvarlegt af því að við settum lögin um opinber fjármál til að hafa þetta á hreinu, til þess að gera stjórnsýsluna faglegri, til þess að taka geðþóttaákvarðanir frá stjórnsýslunni, því að þó að pólitíkin geti vissulega tekið geðþóttaákvarðanir þá ber pólitíkin einmitt þá ábyrgð að velja. Það er hlutverk pólitíkurinnar að velja á milli mismunandi leiða og lausna. En það er hlutverk stjórnsýslunnar að vega og meta á faglegan hátt hvað þær lausnir þýða. Hver ávinningurinn af þeim er, hver kostnaðurinn af þeim er. Um það er vissulega hægt að deila, það er líka pólitískt deiluefni þar innan, t.d. varðandi byggðasjónarmið. Þegar við erum með tvær lausnir og önnur tæklar kannski fátækt á einhvern hátt og hin tæklar byggðasjónarmið á betri hátt, hvora lausnina ætlum við að velja? Ætlum við að velja blöndu af báðum, ætlum við að velja bara aðra?

Um það er pólitíkin náttúrlega sífellt að deila á meðan það eru bara faglegu niðurstöðurnar í rauninni, ákveðin baunatalning, sem stjórnsýslan gerir sem innlegg í þá pólitísku umræðu og við fáum hana ekki einu sinni. Við fáum ekki einu sinni gögnin sem við biðjum um, látið okkur fá þessar greiningar til þess að við getum sagt að samkvæmt okkar gildismati,

út af því að, og þá getum við bent á þær ástæður sem þar liggja að baki. Við erum að sjálfsögðu alltaf að spyrja líka: Hér er ákveðin greining á lausnunum sem okkur finnst ekki vera nægilega nákvæm.

Maður þarf að spyrja aftur og aftur og aftur og alltaf eru svörin þau sömu, þ.e. að fara í kringum svörin.

Þetta er rosalega óskilvirkt kerfi að vinna með, óskilvirk leið til að safna saman upplýsingum til þess að rökstyðja að þær lausnir sem við leggjum til fyrir almannafé séu góðar lausnir, séu vel ígrundaðar lausnir, séu rétt og góð notkun á almannafé. Ég hef verið að reyna að leggja það til að í staðinn fyrir að hrúga inn gestakomum, því stundum líður mér eins og það sé verið að kalla inn gesti í mál, einfaldlega til þess að haka í box. Við fengum gesti. Þar með er því hlutverki sinnt. Þá skiptir í rauninni ekkert rosalega miklu máli hvað var sagt. Einstaka nefndarmenn geta farið og kastað fram svona ákveðnum tilvitnunum í gesti til þess að hártogast um en þegar allt kemur til alls er bara verið að haka í box, að gestir hafi mætt, málið heldur bara áfram nokkuð óháð því hvað gestirnir voru að segja. Það er mjög algengt í fjárlögunum líka, það er tekið tillit til nokkurra atriða

Til þess að gera vinnuna skilvirkari alveg eins og lög um opinber fjármál eiga að gera fyrir allt fjárlagaferlið, eiga að gera það skilvirkara, eiga að gera það ígrundaðra og gagnsærra þannig að skjölin sem við fáum, útskýringarnar sem við fáum um að stefna stjórnvalda nái sínum markmiðum fyrir ekki óhóflega mikið almannafé, séu málið. En það hefur ekki gerast allt þetta kjörtímabil,

því að við höfum beðið, ja, ég hef alla vega beðið nokkrum sinnum, um að við tækjum góða fundi með t.d. fjármálaráðuneytinu og öðrum ráðuneytum um það hvernig Alþingi vilji fá gögn.

Það mjög bjagað. Það er ekki hlutlaust. Það er hlutdrægt þannig að ég hef reynt að kalla eftir því að við sem Alþingi ákveðum hvaða gögn við þurfum til að geta tekið afstöðu um það hvort fjárheimildirnar séu góðar eða fjárlögin séu gagnleg okkur í umræðunni eða ekki. Það hefur ekki gerst.

við sendum einhvern héðan úr Alþingi inn í framkvæmdarvaldið, inn í ráðuneytið fer hann þangað til að fylgja eftir ákveðnum stefnum og ákveðnum verkefnum.

hvernig við náum þeim árangri skiptir í rauninni ekki öllu máli ef við náum árangrinum. Það sem skiptir máli um hvaða aðgerðir við veljum til að ná þeim árangri

skiptir í alvörunni ekki máli ef við náum þeim. Erum við sammála um að ná þessu markmiði? Ef við erum sammála um það er auðveldara að fara í gegnum alla möguleikana og skoða hvaða möguleikar eru bestir til að ná þeim árangri.

nánar inn á hjúkrunarheimilin og stöðu þeirra. Ég fór í fyrri umræðu aðeins yfir yfir atvinnuleysið og stöðuna á vinnumarkaðnum. Ég ætla að koma líka aftur inn á það á eftir en allar stærstu og helstu fjárheimildirnar sem óskað er eftir í þessu frumvarpi

Síðan munum við kynna stefnu okkar á komandi vikum fyrir kosningarnar og okkar lausnir í brýnum málum sem blasa við.

tvær tillögur vegna rekstrarvanda hjúkrunarheimilanna um 800 millj. kr. framlag til þess að laga brýnan rekstrarvanda hjúkrunarheimilanna. Sú tillaga var fullfjármögnuð, herra forseti.

að það er haldið óskynsamlega á þessum málum af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og eins og ég segi, herra forseti, það er ekki nóg að byggja ný hjúkrunarheimili. Það verður líka að tryggja forsvaranlegar rekstrarforsendur svo þessi heimili sem eru okkur svo mikilvæg geti sinnt sínu hlutverki.

gert um málefnasviðið. Síðan stöndum við frammi fyrir öðru vandamáli sem er að manna stöður hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á hjúkrunarheimilunum.

gera þetta tímabundið og með einhverjum ákveðnum skilyrðum, að framlengja samninginn fram í febrúar, að mig minnir, á næsta ári. Á sama tíma áttum við okkur á því að það þarf lausn til frambúðar. Hún liggur ekki fyrir. Hvað gerist eftir að þetta framlag rennur út? Hvað þá?

á komandi vikum og mánuðum að ríkisstjórnin lofaði því að taka á þessum vanda í stjórnarsáttmála en gerði það ekki heldur hleypur til á síðustu metrunum rétt fyrir kosningar og kemur þá með framlag til að sýna fram á að hún hafi

hagræðingu í ráðuneytunum, sem er alveg full þörf á, ríkisbáknið hefur blásið út í tíð þessarar ríkisstjórnar, og við vorum með tillögu um að lækka tryggingagjald um 0,25%,

Þær hafa allar verið felldar, sem sýnir þann samstarfsvilja sem ríkisstjórnin hefur sýnt, sem hún hefur sjálf kallað eftir. Ríkisstjórnin kallaði eftir samstarfi vegna aðgerða vegna faraldursins

komu ferðamanna til landsins gangi eftir. Þess er hér getið að eftirspurn eftir ráðningarstyrkjum hafi verið nokkur að undanförnu og það er gott mál.

Það verður að segjast eins og er varðandi þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar, sem við í Miðflokknum höfum stutt margar hverjar — þrátt fyrir að á sama tíma hafi ríkisstjórnin hafnað öllum okkar tillögum þá sýnum við samstarfsvilja, en það er nú annað á ríkisstjórnarheimilinu — að það er nauðsynlegt að menn átti sig á því hver árangur af aðgerðunum er og hvað í ferlinu þarf að bæta. Það eru ýmis úrræði sem gengu ekki nægilega vel lítil eftirspurn eftir þeim. Ég nefni svokölluð brúarlán sem dæmi en annað hefur gengið betur. En auðvitað þarf að liggja fyrir nokkurs konar greining á því hver árangurinn hefur verið og hvað þarf að bæta.

þá sem búa því miður við þær aðstæður að vera heimilislausir undir sama hatti, hver sem uppruni þeirra er. En þetta er nauðsynlegt verkefni og við styðjum það og svo er auk þess stuðningur við hjálparsamtök til að sinna mataraðstoð.

há upphæð og mikill halli á ríkissjóði ár eftir ár hefur margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir þjóðarbúið. Þessu er öllu velt yfir á næstu ríkisstjórn og og þessi ríkisstjórn hefur verið dugleg að koma með ýmis úrræði núna á síðustu metrunum fyrir kosningar vegna veirufaraldursins og vonandi nýtast þau vel. En sum þeirra held ég að beri svolítinn keim af því að það eru kosningar í nánd, ég held að það sé alveg ljóst. Þau hafa ekki lagt fram neinar áætlanir um tekjubætandi aðgerðir.

Þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar til fjáraukalaga er trúlega síðasta verk hennar í fjármálum ríkisins á þessu kjörtímabili. Frumvarpið er að mestu leyti staðfesting á aðgerðum sem þegar hefur verið gripið til. Við í Viðreisn höfum, í samræmi við yfirlýsingar okkar í upphafi faraldurs, stutt allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar í baráttunni við hann. Við höfum samt verið gagnrýnin á margt í þeim aðgerðum og lagt til aðrar leiðir á mörgum sviðum en á það hefur ekkert verið hlustað. En í sumum tilvikum hefur ríkisstjórnin gert þær að sínum, þó ekki fyrr en á síðari stigum. Herra forseti. Það er bæði rétt og skylt að geta þess að það er ein umtalsverð undantekning frá því að hér sé fyrst og fremst um að ræða staðfestingu á því sem þegar hefur verið ákveðið

ásamt 300 millj. kr. framlagi í sérstakan sjóð til að koma til móts við kostnað vegna þeirra heimilismanna sem þurfa mesta og dýrasta þjónustu. Þetta er vel. Ég ætla þó að fullyrða að þessir fjármunir séu alls ekki nægir, a.m.k. ekki ef tekið er mark á því sem fram kom og fram hefur komið, bæði af hálfu þeirra hjúkrunarheimila sem rekin eru af einkaaðilum en einnig þeirra sem rekin eru af sveitarfélögunum. Að auki hefur verið bent á að talsvert vanti upp á að mörg heimili geti veitt þá þjónustu sem mælt er fyrir um af hálfu landlæknis. hafa verið nefndar í þessu samhengi en ég fullyrði að enginn hefur sagt að 1,3 milljarðar dugi til. til. Vandanum er því velt yfir á næsta kjörtímabil og verður höfuðverkur þeirra sem verða kjörnir á þing í haust og þeirrar ríkisstjórnar sem þá verður mynduð. Herra forseti. Í fréttum RÚV í gær kom fram hjá Runólfi Pálssyni, forstöðumanni lyflækninga- og bráðaþjónustu Landspítalans, að ástandið hefði aldrei verið verra. Í viðtalinu kom fram að 120 af rúmlega 600 legurýmum spítalans væru bundin af sjúklingum sem ættu í raun ekki heima á spítalanum og biðu úrlausnar utan spítalans. Þetta væri búið að vera viðvarandi ástand sem yrði að leysa strax. Runólfur sagði að af þessum 120 sjúklingum væru 90 sem bíða eftir vistun á hjúkrunarheimili. Runólfur segir svo, með leyfi forseta: „Ég held að þetta sé hæsta tala sem ég hef heyrt um þá sem bíða eftir öðru þjónustuúrræði. Ég get ekki séð betur en að sú tala geti hækkað og sá fjöldi aukist sem er að bíða eftir svona úrræði. Það ræður enginn spítali við þetta til lengdar.“ Herra

Í þessu samhengi vil ég benda á að það eru sex mánuðir síðan að fjármunir voru veittir til þess að útvista 100 hjúkrunar- eða öldrunarrýmum til að leysa vanda Landspítalans. Það Það var svo ekki fyrr en fyrir þremur mánuðum að verkefnið var loks boðið út. Nokkrir aðilar buðu í verkefnið en enn bólar ekkert á niðurstöðu. Sjúkratryggingar Íslands eru enn að skoða málin þremur mánuðum eftir að útboði lauk. Engin afstaða hefur verið tekin til tilboða. Engir samningar gerðir. Útboðið fór sem sagt fram, fjármunirnir eru til, aðilar eru klárir í verkefnið og nú, þegar forstöðumaður lyflækninga- og bráðaþjónustu Landspítalans segir ástandið aldrei hafa verið verra, virðast heilbrigðisráðuneytið og Sjúkratryggingar ekki hafa getu eða vilja til að klára verkefnið. Þetta er óþolandi sleifarlag sem ríkisstjórnin í heild getur ekki vikið sér undan. Því miður læðist að manni sá grunur að hér kunni að ráða andúð hæstv. heilbrigðisráðherra á því að einkaaðilar taki að sér verkefni í heilbrigðiskerfinu. Sú andúð er ekkert sérstakt fréttaefni en það er fréttaefni ef Sjálfstæðisflokkurinn lætur þetta yfir sig ganga.

„Sem áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefnd á ég þess ekki kost að setja fram sérstakt nefndarálit. Þessi ræða verður því að þjóna þeim tilgangi jafnframt. Ég verð að segja að ég velti því mjög mikið fyrir mér hvort við í Viðreisn ættum að leggja í þá vinnu að setja fram breytingartillögur við þessa fjármálaáætlun. Niðurstaðan varð sú að gera það ekki og ástæðan fyrir því er afar einföld: Við í Viðreisn höfum á þessu kjörtímabili lagt okkur fram um að leggja fram vandaðar tillögur til breytinga á fjárlögum, fjáraukum og fjármálaáætlunum. Það er skemmst frá því að segja að vinnulag stjórnarflokkanna sem hér ráða ferðinni er þannig að þeir hafa sammælst um að samþykkja ekki neitt sem frá Viðreisn kemur, og raunar öllum stjórnarandstöðuflokkunum eins og þeir leggja sig ef út í það er farið.

Þessi tilvitnuðu orð eiga enn við þó að nú séum við að ræða frumvarp til fjáraukalaga. Hins vegar get ég ekki annað ég ekki annað en lagt fram breytingartillögu við þessi fjáraukalög vegna þess að málið er einfaldlega þannig vaxið að við alþingismenn getum ekki verið þekktir fyrir annað en að bregðast við því ótrúlega óréttlæti sem fötluð börn

Það eru um 30 ungmenni sem hafa verið fötluð frá fæðingu sem fá ekki inngöngu á starfsgreinabrautum framhaldsskólanna nú í haust. Vandinn virðist að mestu bundinn við höfuðborgarsvæðið. Því er borið við að nú sé um óvenjulega stóran árgang að ræða en má segja að það hljóti að hafa verið vitað síðastliðin 16 ár að skólakerfið þyrfti að geta tekið við þessum börnum haustið 2021. Stærð árgangsins getur ekki hafa komið yfirvöldum á óvart.

miklu máli: „Í síðustu viku sendu kennslustjórar sérnámsbrauta/starfsbrauta í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu frá sér yfirlýsingu þar sem þeir lýstu yfir vonbrigðum og óánægju með innritunarferli á sérnámsbrautir og starfsbrautir. Í yfirlýsingunni eru annmarkar á inntökuferlinu gagnrýndir þar sem það komi niður á undirbúningi nýrra nemenda sem hefja framhaldsskólanám í haust. Þá gagnrýna kennslustjórarnir aukna kröfu um að taka æ fleiri nemendur inn á brautirnar og segja þá þróun bitna á námsumhverfi og einstaklingsmiðuðu námi. Kennslustjórarnir hvetja til þess að sérnámsbrautum/starfsbrautum verði fjölgað og að allir framhaldsskólar bjóði upp á slíkt nám og taki þannig þátt í því að skapa skólasamfélag án aðgreiningar. Loks er í yfirlýsingunni bent á að fjöldi nemenda sem innritast á sérnámsbrautir ætti ekki að koma skólayfirvöldum á óvart þar sem einfalt er að nálgast tölulegar upplýsingar frá grunnskólum með góðum fyrirvara. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem íslensk stjórnvöld fullgiltu árið 2016 og skuldbundu sig þar með til að framfylgja, er fjallað um réttinn til menntunar í 24. gr. Þar segir meðal annars: „Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar. Í því skyni að þessi réttur verði að veruleika án mismununar og á grundvelli jafnra tækifæra skulu aðildarríkin tryggja menntakerfi án aðgreiningar á öllum skólastigum.“ Landssamtökin Þroskahjálp harma þá stöðu sem upp er komin vegna innritunar á starfsbrautir framhaldsskólanna og taka heils hugar undir yfirlýsingu kennslustjóranna. Það er með öllu óásættanlegt að menntakerfið geri ekki ráð fyrir öllum útskrifuðum ungmennum úr grunnskóla í nám á framhaldsskólastigi. Bið sem þessi setur fötluð ungmenni í afar vonda stöðu. Það er með öllu óforsvaranlegt að ekki hafi verið gerðar ráðstafanir af hálfu hlutaðeigandi skólayfirvalda í tíma þar sem legið hefur lengi fyrir hversu fjölmennur hópurinn er ár hvert. Landssamtökin Þroskahjálp krefjast þess að öllum nemendum sem vilja innritast á starfsbraut verði tryggð hnökralaus innritun og góðar og styðjandi aðstæður til náms þar sem þörfum hvers og eins nemanda er mætt.“ Herra Herra forseti. Ágætu þingmenn. Hugsið ykkur nú eitt augnablik að vera fatlað barn sem hefur hlakkað til þess að fara af einu skólastigi yfir á annað með félögum sínum. Svo taka tilkynningar að berast um að Nonni vinur sé kominn inn í þennan skóla, Stína vinkona inn í hinn og svo áfram og áfram. En Siggi og Sigga bíða hins vegar og engin tilkynning um skólavist berst þeim. Þau eru skilin eftir af því að það er ekki pláss og peningar til að sinna þeim.

110 millj. kr. fjárveitingu til að rétta hlut þessara 30 barna sem eru svona miklum rangindum beitt. Herra forseti. Í upphafi ræðu minnar vék ég að því að þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar til fjáraukalaga væri síðasta verk hennar í fjármálum ríkisins á þessu kjörtímabili. Við í Viðreisn höfum gagnrýnt margt í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og varað við því að það stefndi þegar í óefni árið 2019. Rekstur ríkisins væri orðinn ósjálfbær. Umsvif ríkisins væru að vaxa umfram skynsamleg mörk, aðhald og endurskoðun verkefna væri ónóg og ekki væri gengið nógu langt í því að skapa umhverfi til langs tíma til að efla hugvitsdrifin útflutningsfyrirtæki, og síðast en ekki síst væru gengissveiflur og verðbólga og vextir hér með þeim hætti að ekki verði við unað. Við því eru til lausnir sem ríkisstjórnarflokkarnir þrír vilja ekki ræða. Þeir virðast því miður bundnir sérhagsmunum einhverra og geta ekki slitið þau bönd af sér. Þess vegna, herra forseti, er gott að valdatíma þessa tríós lýkur innan skamms.

Hitt sem mig langar að koma inn á er það síðasta sem hv. þingmaður nefndi, breytingartillaga sem hann boðaði hér. Það er náttúrlega með ólíkindum

heilbrigðisráðherra að einkarekstur sé ekki æskilegur í heilbrigðiskerfinu og að best sé að þetta sé allt saman á vegum hins opinbera. Ég skil það ekki. Ég skil það ekki því að það er alveg hægt að koma þessu fyrir samhliða. Það þýðir ekki að einkareksturinn hafa einhvern sjálftökurétt eða eitthvað svoleiðis. Það á að gera kröfur til einkareksturs í heilbrigðiskerfinu og hafa gæðaeftirlit og fylgja því mjög strangt eftir.

merkilegt. Það sem mér finnst líka mjög merkilegt er að nú hafa farið fram prófkjör í Sjálfstæðisflokknum þannig að óvenjumikið hefur verið um auglýsingar og greinaskrif og

Varðandi hina spurninguna er það eiginlega með svo miklum ólíkindum að maður bara kemur ekki orðum yfir það.

en auðvitað má alveg hafa skoðanir á því hvort þar er haldið rétt á hlutum. Það er enginn það háttsettur að slíkt megi ekki.

sama tíma er ákveðinn snúningur að verða í efnahagsmálum með tilkomu ferðamanna.

enga sýn um það hvernig ríkisstjórnin sem nú situr ætlar að fara inn í næsta kjörtímabil og við hljótum eðlilega að gera þá kröfu að sú sýn komi fram núna á

Það er ekki þannig að við getum sett 20

Það þarf hins vegar meira til. Og takið eftir, þetta er fjáraukalagafrumvarp. Það þarf að klára samninga til framtíðar við þessa gríðarlega mikilvægu aðila í okkar samfélagi. Það þarf að viðurkenna þann kostnað sem hvert rými kostar á hjúkrunarheimilunum. Það þarf að viðurkenna að þarna er verið að veita mjög góða þjónustu.

hvernig hlutirnir hafa farið á þessu kjörtímabili vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir eru þetta ólíkir. Það er

og það er eitthvað sem er líka til umhugsunar hvort menn vilja taka fleiri ár í því umhverfi að hafa í rauninni

Það kom hér fram í einhverju spaugi að ríkisstjórnin væri eins og biðflokkurinn í rammaáætlun, það væri bara allt óþægilegt sett þar. Það kemur ekkert þaðan út af viti, það er bara allt sett í bið.

yfir sýn Miðflokksins á þetta fjáraukalagafrumvarp og er ljóst að

tek undir það með hv. þm. Birni Leví Gunnarssyni að það myndi hjálpa mjög vel til. Þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa til til framtíðar, held ég, að koma með málin miklu betur undirbúin inn í þingið, mögulega með meiri kynningu fyrir þingmenn áður en þau koma fram og gefa þeim lengri tíma.

eru nokkur atriði talin upp sem er verið að setja aukna fjármuni í.

og við eigum líka að styrkja eða búa til hvatningu fyrir alla þá sem hafa góðar hugmyndir, eins og ég vildi segja áðan.

vanfjármögnun á almannatryggingum, atriði af því tagi. En fyrst vildi ég nefna að það er ákaflega gagnlegur kafli

en að í fjáraukalögum verði einungis leitað heimilda til að bregðast við útgjaldatilefnum sem voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga en sýnt þyki að útgjöldin falli til á árinu og að ríkissjóður komist ekki hjá að greiða þau.

samkvæmt lögum um opinber fjármál, svo sem með millifærslu fjárveitinga milli aðila og verkefna innan sama málaflokks á fjárhagsárinu eða nýtingu varasjóðs viðkomandi málaflokks eða almenns varasjóðs til að mæta auknum útgjöldum.

umfram setta útgjaldaramma, enda ber samkvæmt lögunum að vísa slíkum tillögum um breytingar á fjárheimildum til umfjöllunar um fjárlög fyrir næsta fjárhagsár. Markmiðið

innan málefnasviða og málaflokka og draga úr þörf og umfangi fjáraukalaga. Við undirbúning frumvarpsins hefur verið lögð áhersla á að standa að málum í samræmi við hlutverk fjáraukalaga eins og það er skilgreint í lögum. Efni

Það hefur verið tekin ákvörðun um að fjármagna samkvæmt raunútgjöldum í stað þess að ofáætla í fjárlögum og þess vegna er erfitt að áætla það til lengri tíma.“ Þessi orð vekja ýmsar spurningar; í fyrsta lagi á hvaða vettvangi sú ákvörðun sem þarna er vísað til hafi verið tekin og sömuleiðis hvernig hún samræmist

Í skýrslunni kom fram að mörg heimilanna hafa verið rekin með halla undanfarin ár.“ — Þetta náttúrlega er viðvarandi vandi og og árviss viðburður að fjallað er um þetta atriði, þennan rekstrarvanda og rekstrarhalla á hjúkrunarheimilum.

framtíðarstefnumörkun í þessum málaflokki og það liggur náttúrlega ljóst fyrir og er mjög vel þekkt staðreynd að öldruðum mun fara fjölgandi á komandi árum og áratugum. Ekki síst mun háöldruðum,

kallar á fleira starfsfólk með sérmenntun og gerir rekstur þessara stofnana kostnaðarsamari fyrir vikið.

fellur að daggjaldagrunninum.“ Þetta er náttúrlega á stofnanamáli í öndvegisflokki, sem svo mætti kalla.

meðhöndlun, eins og það er orðað, heimilismanna orðið þyngri og mikilvægt að geta fylgt því eftir með meiri sérhæfingu í umönnun.

verði unnið með þær upplýsingar sem þar koma fram. Þarna er sérstaklega fjallað um færslu kostnaðar vegna húsnæðis og hvernig hann fellur að daggjaldakerfinu.

lýðfræðilegar staðreyndir. Við erum að tala um þekktar staðreyndir úr hjúkrunarfræðum þar sem fjallað er um

hin lýðfræðilegu vísindi sem eru vísindi sem standa á mjög traustum grunni og byggja á

þessara fræða og þá sérstaklega fjölgun hinna háöldruðu. Þetta er þrautrannsakað fyrirbæri á alþjóðlega vísu og

um hið einkennilega samband sem virðist vera á milli ríkissjóðs annars vegar og fyrirætlana um svokallaða borgarlínu hins vegar. Nú er það svo að það mælir því enginn í mót að það er sjálfsagt mál að greiða fyrir almenningssamgöngum, ég ég held að það sé enginn ágreiningur um það. Hitt er annað að við stöndum frammi fyrir fyrirætlunum sem virðast mjög litaðar af stjórnmálalegri afstöðu, jafnvel, ef maður leyfir sér að segja eins konar trúarafstöðu,

Herra forseti. Það er þannig með þessi fjáraukalög sem við erum að ræða hér og umfang þeirra að þau endurspegla allnokkra hluti í fari þessarar ríkisstjórnar sem nú situr

sem ekki kalla á skattahækkanir, sem hafa verið því marki brenndar m.a. að auka skilvirkni í innheimtu þegar álagðra gjalda, ekki ný gjöld heldur þegar álögð gjöld.

og nú er ég að tala um aðgerðir sem hefðu t.d. stuðlað að því að umfang þessa frumvarps, þ.e. niðurstöðutölur, hefðu ekki þurft að vera svo stórar eða miklar eins og raun ber vitni, ef menn hefðu farið að þeim skynsemistillögum sem við höfum lagt fram, Miðflokksfólk, nú nokkrum sinnum. Það er líka eftirtektarvert, herra forseti, að þessi árin eru afskrifuð gjöld

um ætlað tekjutap ríkissjóðs af undanskotum. Það kom reyndar í ljós, merkilegt nokk, að ráðuneytið virtist ekki hafa lagt í miklar rannsóknir á því hversu mikið af peningum væri á floti í hagkerfinu sem ekki kæmu til greiðslu skatta,

og burðug. Þá þarf náttúrlega að gæta þess, án þess að það sé verið að hundelta menn eða leggja á þá klafa, að fylgjast með því að þessi umbreyting verði með þeim hætti að ríkissjóður fái það sem honum ber en þessar tölur fari ekki á flot.

vegna þess að á sínum tíma lögðum við Miðflokksfólk til að aldraðir fengju 100.000 kr. eingreiðslu

þar sem það er sérstök frétt að fjölgun lífeyrisþega komi alls ekki á óvart, segir geðþekkur hagfræðingur sem var einu sinni ráðherra á Íslandi.

eða lífeyrisaldur, stærstu árgangar Íslandssögunnar, ef þannig má að orði komast. Fyrir utan það að það er alkunna að við Íslendingar lifum lengur, sem betur fer. Þannig að þetta þótti mér svo sem ekki mjög vísindaleg niðurstaða en það er ágætt að þetta sé samt sett fram. Það er mjög gott.

og það er búið að þrengja að rekstri hjúkrunarheimila og dvalarheimila fyrir aldraða virkilega mikið og nú loksins korter í kosningar kemur ríkisstjórnin fram með pínulítinn plástur á þetta svöðusár sem þarna er í rekstrinum. Þessi milljarður sem ríkisstjórnin hefur klappað sjálfri sér á bakið fyrir að koma fram með

að fólk sem stendur í rekstri þurfi að gera slíkt vegna þess að það þrengir að rekstrinum, vegna þess að það er ekki rétt gefið. Það verður einnig að taka með í þennan reikning, rétt einu sinni, að það virðist hafa komið öllum á óvart að með styttingu vinnuviku þyrftu menn meira af fjármunum til að reka áfram óbreyttan rekstur, alveg sama hvar það er, hvort það eru hjúkrunarheimili, hvort það er á Landspítalanum,

Þannig að um leið og við styttum vinnuviku og styttum vaktir þurfum við fleiri starfsmenn til þess að dekka hverja sólarhringsvakt.

og reiknað út gaumgæfilega hvað það er sem þarf til að lagfæra þessa hluti. Þannig að við stöndum frammi fyrir því nú og erum búin að gera það í nokkur ár

þar sem fjölgun er ónóg, þ.e. að fólksfjölgun helst ekki í hendur eða er ekki meiri heldur en andlát þannig að hún heldur ekki í við þau. Gott dæmi um þetta ástand er Japan. Japanir eru í kringum 130 milljónir en því er spáð að innan 50 ára verði þeir jafnvel 80 milljónir og menn segja: Það er lífsins ómögulegt fyrir 80 milljónir manna að reka þjóðfélagið

t.d. um sjálfsaflafé fyrir þennan hóp. Við höfum ítrekað lagt til að aldraðir njóti þess að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur. fjármálaráðherra hefur farið hörðum orðum um tillögur okkar en ég held að það sé auðsýnilegt hverjum sem vita vill að þegar aldraður einstaklingur hefur meira á milli handanna þá eyðir hann því í bæði lífsbjörg og þjónustu þannig að þessi tekjuauki skilar sér inn í þjóðfélagið aftur

séu til þess fallin að valda einhverjum útgjaldaauka ríkissjóðs sem eitthvað munar um. Fyrir utan það, herra forseti, að menn eiga að fá tækifæri til að vinna lengur, og ég minntist síðast í morgun frumvarp sem ég hef lagt fram líklega fjórum sinnum um að ríkisstarfsmenn megi vinna til 73 ára aldurs kjósi þeir það og vilji þeir það og geti þeir það í staðinn fyrir að senda þetta fólk út um dyrnar í þeim mánuði sem það verður sjötugt með kollinn fullan af reynslu og þekkingu. Það hefur m.a. verið minnst á vísindamenn af mörgum

og þegar menn verða sjötugir þá er þeim bara ýtt út um dyrnar og ekki þörf fyrir þeirra þekkingu og reynslu og framlag meir nema eins og í sumum tilfellum hefur gerst að þetta sama fólk sé ráðið sem verktakar. Og hvað gerist þá? Það rekur sig upp undir 100.000 kr. frítekjumarkið í hverjum mánuði. Þetta hef ég kallað og mun kalla og kalla enn sóun. Þetta er sóun á atgervi. Þetta er sóun á hæfileikum. Þetta er sóun á verðmætum. Þetta er líka sóun vegna þess að að þeir sem vinna fram yfir sjötugt og/eða lengur, ef þeir svo kjósa, greiða að sjálfsögðu skatt eins og aðrir af þeim tekjum sem þeir vinna sér inn þannig að það er ekkert nema gott að gera fólki kleift að vinna lengur en til sjötugs. Þetta kemur einmitt fram í stefnu Miðflokksins sem var kynnt á landsþingi um daginn sem við berum fram undir yfirskriftinni Frá starfslokum til æviloka, þar sem við viljum að þessi ferill verði skilgreindur mjög nákvæmlega, það verði farið yfir og skýrt og treyst hlutverk hvers og eins sem þjónustar þennan stóra hóp, hvort það er ríkið eða Tryggingastofnun, sem þarf að taka til rækilegrar endurskoðunar í rekstri eins og kemur fram í nýútkominni Það þarf að einfalda regluverkið og við höfum lagt fram tillögu um að það verði sér lagabálkur um málefni aldraðra sem núna er bæði um aldraða og öryrkja sem eiga oft og tíðum ekki margt sameiginlegt og eru ekki eitt mengi, eins og hefur verið rætt um hér í stjórnmálum Það er úrelt sjónarmið að halda því fram að hægt sé að afgreiða málefni aldraðra og öryrkja undir einhverju einu formerki, bæði er hópurinn hvor um sig mjög breytilegur og innbyrðis breytilegur og þess vegna er það þannig að við viljum með þeirri stefnu sem ég minntist á áðan treysta það að þessi þjónusta og þau úrræði og þeir möguleikar sem liggja fyrir þessum hópi séu eins og keðja og hver hlekkur þeirrar keðju opnist og taki við af öðrum eftir því sem á ævina líður og eftir því sem menn þurfa öðruvísi þjónustu og hugsanlega meiri þjónustu. Það er líka rétt að benda á það, herra forseti, ef mönnum er það ekki ljóst, að það er ekki sjúkdómur að eldast, það eru forréttindi. Og að halda fólki frísku, m.a. með því að leyfa því að vinna eins og það vill, m.a. með því að grípa til aðgerða eins og lýst er í þeirri stefnu sem ég var að fara yfir hér,

og eftir því sem á ævina líður þá taki við úrræði, t.d. í búsetu þar sem greinilega vantar nýjungar. Við búum nú við það og erum búin að gera það í nokkuð mörg ár að hjúkrunarheimili eru í sjálfu sér að breytast í líknardeildir vegna þess að þegar fólk kemur inn á hjúkrunarheimili er það oft orðið mjög lasburða og þarf mikla þjónustu. Þess vegna er það enn alvarlegra að ríkisstjórnin skuli ekki hafa staðið við bakið á hjúkrunarheimilum nú þegar þjónustan þyngist og skjólstæðingum fjölgar. fjölgar. Þarna þarf að breyta um stefnu snarlega og ég vænti þess og vona innilega að það verði gert að afloknum kosningum í haust, að þá muni ferskir vindar blása um um heilbrigðismál á Íslandi og þar með öldrunarmál þannig að hægt sé að sýna þessum þjóðfélagshópi, sem ég hef oft sagt í ræðum að sé þolinmóðasti hópur á Íslandi, lætur margt yfir sig ganga og það á ekki að misnota það. Það á ekki að misnota það traust sem þetta fólk ber til þjóðfélagsins. Það á að koma til móts við þennan hóp sem á á stærstan þátt í því að við búum í því þjóðfélagi sem við búum í nú, þ.e. við það atlæti og þau lífskjör og þau tækifæri sem nú eru uppi á Íslandi. Sú staða er þessum aldurshópi að þakka og það eru snautlegar þakkir ef við stöndum ekki við að búa því fólki

uppi. Þessu þurfum við að bæta úr og eins og ég segi aftur, ef það hefði verið hlustað á eitthvað af þeim fjölmörgu tillögum sem við Miðflokksfólk höfum lagt til í fjárlagaumræðu undanfarin ár þá væri ekki þörf á svona myndarlegum fjárauka eins og hér er uppi og við hefðum ekki þurft að grípa til alls konar niðurskurðar og vandræðastefnu sem nú eru uppi.

mikil fjárútlát og aukavinnu fyrir okkur öll að mæta þeim áskorunum. Mig

Í því sambandi hefur verið óskað eftir því að þau sendi inn umsögn.

vegna góðs framgangs í bóluefnamálum og aukins fyrirsjáanleika varðandi efnahagsaðgerðir yfirvalda og fyrirkomulag sóttvarna á landamærum, sem var lykilatriði varðandi áætlanagerð fyrirtækja og ráðningar starfsfólks. Viðsnúningurinn er vitnisburður um mikilvægi fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi fyrirtækja en erfitt er að ráða fólk til starfa þegar öll áætlanagerð er í algeru uppnámi, eins og gefur að skilja. Samkvæmt könnun Gallup fyrir SA og Seðlabanka Íslands á 400 stærstu fyrirtækjum landsins er þessi þróun líkleg til að halda áfram en merkja má aukinn vilja til ráðninga.“ — Sem er að sjálfsögðu gleðiefni. „Í apríl á þessu ári sá einn af hverjum fjórum atvinnurekendum fram á að fjölga starfsfólki á næstu 6 mánuðum á meðan tæp 15% sáu fram á að fækka nokkuð. Fleiri en færri sjá því fram á ráðningar á ný, sem er viðsnúningur frá fyrri könnunum í kjölfar Covid. Framvinda bólusetninga hefur hér að líkindum mikil áhrif. Atvinnurekendur hafa á heildina litið verið sáttir við efnahagsaðgerðir stjórnvalda eins og kannanir SA Aðgerðir á borð við hlutastarfaleiðina og stuðningur launa á uppsagnarfresti hafa þar skipt sköpum og óhætt er að segja að þær hafi átt sinn þátt í að takmarka gjaldþrot fyrirtækja á umliðnu ári, en þau voru talsvert færri en vænta mátti í upphafi faraldurs. Eftirspurn eftir ráðningarstyrkjum hefur verið nokkuð mikil að undanförnu. Ríflega 9.700 störf höfðu verið skráð í átakið Hefjum störf þann 3. júní, flest tengd ferðaþjónustu, en á sama tíma hafði einungis tekist að ráða í um 2.700 störf í gegnum átakið. Þrátt fyrir sögulegt atvinnuleysi virðist því ganga treglega að ráða fólk

að ráða fólk af atvinnuleysisskrá. Þetta hefur verið töluvert í umræðunni núna síðustu daga og sitt sýnist hverjum í því.

má á ýmsan hátt taka undir það. En það er samt þannig þegar svona staða er uppi að erfitt er að velja sér vinnu að að maður þarf oft að gera það sem nauðsynlegt er. Þess vegna finnst mér það svolítið vond þróun ef þetta er að verða staðreynd.

Þá hafa fjölmörg fyrirtæki boðið starfsfólki í viðtal í gegnum átakið sem reynist svo vera farið af atvinnuleysisskrá, t.d. vegna þess að það hefur ráðið sig annað.

þar sem stofnunin hafði ekki tryggt frá upphafi að starfsmenn uppfylltu skilyrði ráðningarstyrks. Þetta getur valdið fyrirtækjum tjóni og umræddum starfsmönnum óþægindum og e.t.v. uppsögn. Verkferlum hjá Vinnumálastofnun er snúa að átakinu Hefjum störf virðist því vera ábótavant, sem skerðir verulega virkni úrræðisins.“ — Þetta er að koma er að koma upp núna og eykur ekki á bjartsýni á að fólk sé tilbúið til að bregðast við þeim aðstæðum sem eru akkúrat núna. „Hanna þarf úrræði með tilliti til hvata og skilvirkni. Hafa ber í huga að atvinnuleysistryggingar hér á landi eru með þeim rausnarlegustu sem þekkjast á heimsvísu og minni hvati er til að snúa aftur til starfa hér á landi en víðast hvar annars staðar, bæði vegna mikilla bóta og mikillar skattbyrði. Úrræði yfirvalda vegna faraldursins, svo sem hækkun bóta og lenging bótatímabils, mega ekki hafa í för með sér varanlega neikvæðar afleiðingar á vinnumarkaði,

Gæta þarf þess að úrræði séu hönnuð þannig að þau feli ekki í sér óæskilega hvata með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkissjóð og samfélagið.“

hjá okkur vera allt of hár eða skattur yfirleitt í sambandi við atvinnu, sérstaklega þegar hann er orðinn það hár að hann nálgast helming af tekjum.

mikilvægt að skattumhverfið sé þannig að það sé hvetjandi í þá áttina, en ekki eins og áhyggjurnar eru í þessum texta, að fólk sjái sér frekar hag í því að vera á atvinnuleysisbótum. En þetta er viðkvæm umræða og ber að nálgast hana af virðingu. En ef við tölum um félagslegt heilsufar og heilsufar almennt þá gildir enn þá

þá kemur hér kafli frá ferðaþjónustunni: „Ferðaþjónusta er að komast fyrr af stað en horfur gáfu til kynna fyrir um tveimur til þremur mánuðum. Ástæðan er fyrst og fremst ákvörðun um að bólusettum ferðamönnum frá ríkjum utan Schengen inngöngu inn í landið, en einkum hefur Bandaríkjamarkaður tekið við sér vegna þessara breytinga. Evrópumarkaður fer hægar af stað og virðist nær

heim að ráði fyrr en í ágúst/september. Því er enn flókið að meta bókunarstöðuna fram undan. Töluvert mikið er um bókanir í ágúst og september, sem erfitt er að meta hvort muni að endingu skila sér. Þar má nefna hópabókanir og bókanir á vegum ferðaskrifstofa, sem og bókanir sem voru færðar frá fyrra ári. Afbókunarfrestir hafa verið styttir niður í um tvær vikur sem minnkar fyrirsjáanleikann og torveldar mat á bókunum. Mishröð þróun á ferðavilja á mörkuðum sitt hvoru megin hafsins gerir það að verkum að fyrirtæki eru í afar ólíkri stöðu. Fyrirtæki með tengsl og reynslu á Bandaríkjamarkaði eru með forskot á meðan […] mun seinna í gang en hjá þeim sem þjónusta ferðamenn á eigin vegum.“ — Þetta er athyglisvert. „Nú lítur út fyrir að spár um 700–800 þúsund ferðamenn á árinu gætu hugsanlega ræst. Það byggir þó á því að Evrópumarkaður taki vel við sér í ágúst og september.

Þarna er verið að velta fyrir sér stöðunni. Ég hef einmitt velt því fyrir mér á þessum undanförnum mánuðum sem við erum búnir að vera í þessari stöðu, hvort heimurinn verði samur

ráða ekki öllu. Fyrirtækin glíma við ýmis önnur vandamál sem hamlað gætu vexti. Til að mynda hefur víða reynst erfitt að ráða starfsfólk og þar með erfitt að anna eftirspurn.“ — Þarna er aftur komið að því að

með reynslu. Viðskiptasambönd hafa flosnað upp með brotthvarfi reynslufólks bæði hérlendis og hjá viðskiptafyrirtækjum erlendis. Það mun taka töluverðan tíma að byggja netið upp á ný.“ — Það er örugglega alveg laukrétt. Það er annað sem mig langaði að minnast á hér í ræðunni af því að við erum að tala um tekjur fyrir ríkissjóð, það er hin stóraukni útflutningur á óunnum fiski sem hefur aukist mikið núna síðustu tvö ár.

En það sem ég myndi vilja sjá í sambandi við virðisaukann í því að gera sem mest verðmæti úr þessu hráefni, úr fiskininum hér heima,

kaupum á mörkuðum, eru úti á landsbyggðinni. Þá er erfitt að tryggja að þær geti starfað áfram ef þetta verður þróunin, að útflutningur á óunnum fiski aukist svona mikið. Því þarf að fá það alveg á hreint hvernig þetta kemur út fyrir samfélagið í heild. Auðvitað fagna sjómenn því að fiskur hafi hækkað í verði. Ég fagna því líka. En það er líka spurning hvort þessi aukning á óunnum fiski, útflutningur,

Menn þurfa að taka þá stöðu alvarlega. Það hefur verið brugðist við því á fyrri stigum. Við munum eftir því að eftir efnahagshrunið voru sett gjöld á útflutning á óunnum fiski.